Državni tajnik u Ministarstvu financija Ivica Mladineo će dodatno predložiti prijedlog. Izvolite. **Mladineo, Ivica** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. prijedlog izmjena i dopuna Zakona o doprinosima. Razlozi zbog kojega idemo u izmjenu zakona, to je reforma sustava zdravstvenog osiguranja i spajanja poslova tog osiguranja na jednog nositelja, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Nastavno uz provedbu programa gospodarskog oporavka, u cijelu racionalizacije javne uprave donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, prema kojem se u okviru zdravstvenog osiguranja i prava radi zaštite zdravlja na radu spajaju dva nositelja u jedan, i to Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zdravlja i zaštite na radu. Radi navedenoga je potrebno izvršiti i izmjene u Zakonu o doprinosima, u dijelu koji uređuje vrste obveznih osiguranja, nositelja zdravstvenih osiguranja, te vrste i nazive doprinosa za zdravstveno osiguranje. Također izdvajanje poslova doprinosa za zdravstveno osiguranje za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu osoba koje u inozemstvu borave po privatnom poslu i s poslova i zadataka porezne uprave. Nastavno, uz izmjene i dopune Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, prema kojima je određene, uređene ovlasti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, da mogu propisivati osnovice i stope za obračun posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje, za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, za osobe koje po privatnom poslu borave u inozemstvu, potrebno je također izvršiti izmjene Zakona o doprinosima u dijelu koji uređuje ta pitanja. Također doprinosi za zdravstveno osiguranje učenika i redovitih studenata, koji nisu osigurani preko članova obitelji osiguranika. Također moramo to promijeniti, jer je sad predviđeno da se to osigurava iz sredstava državnog proračuna. Također doprinos za zdravstveno osiguranje umirovljenika i nezaposlenih osoba iz članka 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti zdravlja na radu. U zakonu je potrebno izbrisati odredbe o obvezi te osnovici i stopi za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje umirovljenika te nezaposlenih osoba koje su bile profesionalno izložene fibrogenim prašinama također je razlog što se sad osiguravaju iz sredstava doprinosa za zaštitu zdravlja na radu sukladno posebnom zakonu. Također se usklađuje i sa ostalim propisima kao što je Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakon o porezu na dohodak, Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o radu. Za provedbu predložene izmjene zakona nisu potrebna dodatna sredstva. Hvala. Odbori? Zakonodavstvo? Financije i državni proračun? Rad i socijalno partnerstvo? Otvaram raspravu.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Klub HDZ-a podržava Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. Prije svega treba reći da su postojećim zakonom uređena sva pitanja koja su vezana uz doprinose kao što su vrste doprinosa, stope za obračun, obveznik doprinosa, obveznik obračunavanja doprinosa, obveza i način obračunavanja, obveza plaćanja i rokovi za uplatu itd., da ne nabrajam sve po redu. Isto tako treba reći da programom gospodarskog oporavka Vlade RH kao jedna od mjera reforme javne uprave predviđena je analiza svrhovitosti postojeće strukture

ukazala se nužnom reorganizacija sustava provedbe obveznog zdravstvenog osiguranja u RH, a sukladno tome predlaže se dakle jedinstveni nositelj obavljanja poslova obveznog zdravstvenog osiguranja i to onoga koje provodi Hrvatski Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju kao i poslova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zaštite zdravlja na radu koje taj zavod provodi sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu. Dakle, u skladu s time donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju prema kojem se spajanjem spajanjem poslova zdravstvenog osiguranja vrši u jedinstveno osiguranja, ali i spajanje nositelja tih osiguranja isto tako prenosi se na jednog nositelja, a to je HZZO. Nastavno, uz izmjene i dopune Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju prema kojima je uređena ovlast HZZO-a propisivanje osnovice i stope za obračun posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osobe koje po privatnom poslu borave u inozemstvu potrebno je isto tako izvršiti i izmjene u Zakonu o doprinosima u dijelu koji uređuje ta pitanja. Kako su doprinosi zapravo osnovni izvor prihoda nositelja obveznih osiguranja to su i odredbe Zakona o doprinosima nužno vezane uz temeljne odredbe propisa koji uređuju pojedinu granu obveznog osiguranja. Zbog navedenog uz svaku izmjenu ili dopunu tih ako se mijenjaju odredbe o osnovnim osiguranjima nužno je s tim novinama uskladiti i odredbe Zakona o doprinosima. Pa onda sukladno tome dakle proizlaze i ove novosti i došlo je do ovih izmjena i dopuna Zakona o doprinosima, a ono što će se ovim zakonom postići prije svega je reforma sustava obveznog zdravstvenog osiguranja i spajanja poslova tog osiguranja na jednog nositelja, to je HZZO, gdje dakle sukladno s novim ustrojem obveznog osiguranja prema kojem se sva prava iz zdravstvenog osiguranja, a to su zdravstveno osiguranje i zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, uređuju Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i u okviru poslova HZZO-a izmijenjene su odredbe u dijelu koji uređuje vrste doprinosa i stope za obračun te pripadnost doprinosa za zdravstveno osiguranje tako da su brisane odredbe u kojima se spominje zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu i nositelj tog osiguranja. postići će se i izdvajanje poslova uređenja i prikupljanja posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje, za pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu osoba koje u inozemstvu borave po privatnom poslu iz poslova porezne uprave. Dakle, važno je naglasiti da se u ovom novom zakonu brisane odredbe koje propisuju osnovicu i stopu za obračun posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osigurane osobe koje po privatnom poslu borave u inozemstvu jer će tu osnovicu i stopu HZZO općim aktom u skladu naravno sa odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Isto tako važno je naglasiti i da je dakle, da su ove izmjene i dopune Zakona o doprinosima usklađene i sa ostalim propisima, odnosno zakonima. Prije svega usklađene su sa Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama gdje dakle prema ovom zakonu pravo roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta umjesto centara za socijalnu skrb kako je bilo uređeno prije ovih izmjena zakona utvrđuje HZZO pa se onda ove odredbe usklađuju. Isto tako ovaj će zakon biti usklađen i sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju gdje dakle prema tom zakonu doprinos za osiguranje učenika i studenata koji nisu osigurani kao članovi obitelji osiguranika osigurava se u državnom proračunu, a zbog navedenoga za osiguranike po istoj osnovi ne treba doprinose istovremeno obračunavati i plaćati i škola odnosno visoko učilište pa se onda ove odredbe zakona kojima je bila uređena ova obveza brišu. Isto tako ovaj zakon bit će usklađen i sa Zakonom o pravima Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, bit će usklađen sa Zakonom o porezu na dohodak gdje je od obveza iz doprinosa izuzet dodatak uz mirovinu koji se isplaćuje prema Zakonu o dodatku, jer se isti primitak ne smatra primitkom po osnovni nesamostalnog rada, gdje će se ovim zakonom ukloniti moguća različita tumačenja odredaba Zakona o porezu na dohodak. Isto tako bit će usklađen sa Zakonom o mirovinskom osiguranju i sa Zakonom o radu. Dakle, ove naznake osnovne odrednice zakona koje sam u svojoj raspravi navela su neke od najvažnijih izmjena

Nema je, gubi pravo na riječ. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu, nastavak sutra u 9,30 sa raspravom Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, s Konačnim prijedlogom zakona i u 12,00 sati glasovanje o raspravljenim točkama dnevnog reda. Hvala.